Tere hommikust, head kolleegid! Alustame neljapäevast istungit. Täna on meil VII istungjärgu 7. töönädal. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Sellist soovi ma ei näe. Siis teeme kohaloleku kontrolli, palun!

Kohalolijaks registreerus 66 saadikut. Täna on meil päevakorras üks punkt. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 424, käsil on teine lugemine. Ma kutsun ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Raimond Kaljulaidi. Palun! Austatud auväärsed kolleegid! Minu ülesanne on anda teile ülevaade tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu

Meenutan teile, et selle väga olulise eelnõu algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 13. septembril ja selle esimene lugemine siin saalis toimus 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 24. novembriks ei laekunud Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu menetlusest parlamendis teavitati Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liitu, Eesti E-kaubanduse Liitu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu, Eesti Pangaliitu, Eesti Kindlustusseltside Liitu, Eesti Liisinguühingute Liitu, Finantsinspektsiooni, Eesti Tarbijakaitse Liitu ja MTÜ‑d Tarbijate Koostöökoda.

Majanduskomisjon arutas selle eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist käesoleva aasta 22. veebruari istungil. Sellel istungil osalesid Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, aga ka kaupmeeste liidu esindaja.

tõusevad erinevad rahatrahvid, mis on ette nähtud ettevõtjatele, kes rikuvad seaduse nõudeid. Eesmärk on loomulikult tarbijate kaitsmine ja ausa kauplemise tagamine. Kaupmeeste liidu esindaja selgitas komisjonile, et nende hinnangul ei ole nende trahvimäärade sellisel määral tõstmine siiski vajalik

milleni jõuti varasemate läbirääkimiste‑kõneluste käigus ja mida komisjon ka aktsepteeris.

Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda tänaseks, 10. märtsiks, ja teine lugemine lõpetada.

Head kolleegid hea meelega küsivad. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin selliselt. Eile oli meil siin justiitsminister, kes kandis ette, kui kvaliteetne on meie õigusloome. olid järeldused ja ma küsin nüüd põhijärelduste [kohta]. Reeglina puudub seaduseelnõude seletuskirjas eelnõu põhiseaduspärasuse analüüs. Kas seal on? Teine küsimus: reeglina väljatöötamiskavatsust pole – kas sellel asjal on? Ja kolmandaks, kas selle juriidiline kvaliteet ja arusaadavus eesti keeles on piisav? Hea

või et see on sõnastatud sellisel viisil, et [jääb] arusaamatuks, mida täpselt selle eelnõuga muudetakse. Muud teie mainitud küsimused komisjoni aruteludes paraku ei tõstatunud. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kui põhiseaduskomisjon oleks seda menetlenud, siis oleks kohe öeldud, et see internetipõhine kauplemiskoht printsiibis ei oma üldse mitte mingisugust tähtsust,

Hea ettekandja! Ma unustasin ütlemata, et see, mida ma tsiteerisin, oli ekspertarvamus justiitsministri ettekande kohta, kus öeldi selgelt välja, et enamikul eelnõudel, mida me siin menetleme, pole hinnangut põhiseaduspärasuse kohta. Ja tsiteerin veel edasi. Häda on selles, et need on suunatud reeglina isikute ja ettevõtete põhiõiguste või -vabaduste piiramisele. Selles valguses, nagu ma aru saan, seda komisjonis natukene arutati, aga kui tõsiselt arutati, kui Priit Pikamäe, kelle nime ja tausta ma ei hakka kommenteerima, hinnangul

mingite vigurite värve või nihukesi asju, et Eestis on keelatud näiteks rohelist värvi mingid vigurid ja neid lihtsalt ei lasta üle piiri. Ma tänan teid selle küsimuse eest. No näete, eks ole, Riigikogus on tõepoolest esindatud Eesti rahvas ja tema vaated ja huvid seinast seina, alustades põhiseaduslikkusest ja [lõpetades] vigurite värviga. Lühike vastus on muidugi see, et komisjoni istungil ja töörühma aruteludes konkreetselt seda küsimust ei käsitletud. Aga selle tõstatamine on kahtlemata teie õigus. Urve Tiidus, palun! Üks lihtne küsimus, mis seondub teise muudatusettepaneku ja trahvimääradega, mis praeguses seaduses on 3200 eurot. See on siis juriidilisele isikule mõeldud trahv. sooviti esialgu asendada 400 000 euroga ja muudatusega taandatakse see 40 000 eurole. Minu küsimus on: kuna 400 000 oli mõeldud suurkorporatsioonidele, siis kas nüüd selle vähendamisega kümme korda, 40 000 peale, suurkorporatsioonid võivad rõõmustada ja natukene kergemalt hingata? Aitäh! Ma ütleksin nii, et kõigepealt ma väga loodan, et enamikku ettevõtjaid see trahvimäärade diskussioon nii otseselt ei puudutagi, sellepärast et enamik ettevõtjaid on õiguskuulekad. Nagu meile kinnitas korduvalt ka ministeerium, siis ega riigi eesmärk ei ole kohe

ettevõtlusorganisatsioonide vahel, kes seda taotlesid, ja ka riik nägi, et konkreetselt selle rikkumise puhul madalam trahvimäär ei kahjusta kuidagi tarbijate õiguste kaitsmist ja seda on jätkuvalt võimalik teha. Aitäh! Rohkem küsimusi ei paista. Saame minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste soovi on avaldanud Tarmo Kruusimäe. Palun! Tänan, hea aseesimees! Head rahvaasemikud, kes te siin kohal olete, ja loomulikult teie, kes te teete

käsi.) Äratus! Meil on kaupade vaba liikumine. Aga meil on ka näiteks mingid tooted, mis on mõeldud täiskasvanutele. Kui räägime e‑sigarettidest ja e‑vedelikest, siis siinkohal ronib Eesti riik vahele ja ütleb, et just seda rohelist võid ainult tellida, aga mitte sinist, mitte punast, mitte kollast. Ainult rohelist vigurit võid sa täiskasvanutele mõeldud internetipoest

Arutelud on alati head, tahaks ju välja tuua. Te ütlesite küll, et mul olid head küsimused, aga ma ei saanud vastust.Ebamõistlikult kahjustava lepingutingimuse kasutamine.

siis ütles Google, et ta üldse ei tea, kes ma olen ja kust kohast ma, sihuke mees, tulen. Keeldusin. Kuna ma olen [läbinud] küberhügieeni koolitusi, siis ma küsisin nende õpetajate käest ja nad ütlesid, et tõesti, pankadel ei ole tehtud Youtube'i ja Google'iga lepingut, et kui nemad küsivad, siis nad ütlevad sinu vanuse: jah, Tarmo Kruusimäe on 54 aastat vana. Klassikaline õngitsemiskiri. Aga meil õiguskomisjonis ütles Marek Jürgenson, et ah, seal on tasulised teenused,

Esimese muudatusettepaneku esitajaks on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitajaks on samuti majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on sedagi arvestanud täielikult. Muudatusettepanekud on läbi Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 424 teine lugemine lõpetada ja teine lugemine on lõpetatud. Sellega on ka päevakord läbi. Tänane istung on lõppenud. Aitäh!